nastavljamo rad Devete posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 110 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

glasanje.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 114 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.U skladu sa Poslovnikom, samo utorkom i četvrtkom, nakon otvaranja sednice i utvrđivanja broja narodnih poslanika koji prisustvuju sednici, a pre prelaska na dalju raspravu, u skladu sa članom 287. stav 2. Poslovnika, danas imamo na dnevnom redu traženje obaveštenja i objašnjenja, na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč ima narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Izvolite. Zahvaljujem, potpredsedniče.Uvažene koleginice i kolege, imam nekoliko pitanja koja se sva odnose na istu temu, deo je upućen budućoj premijerki Ani Brnabić, a deo bivšem premijeru Aleksandru Vučiću.Naime, u medijima se pre nekoliko dana pojavilo saopštenje koje je izdao Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, koji je saopštio, to je inače univerzitet u ranije formalnom, a sada faktičkom vlasništvu našeg kolege Muamera Zukorlića, bivšeg muftije, bivšeg predsednika, osnivača i vlasnika ovog univerziteta, a sada vlasnika u senci ovog univerziteta. Univerzitet koji ne može da se akredituje već više od deset godina, zato što ga sve institucije institucije koje su u ovoj zemlji nadležne za akreditaciju odbijaju zato što ne ispunjava čak ni osnovne uslove da bi akreditovao bilo koji od svojih programa. Dakle, taj univerzitet je pre nekoliko dana poslao saopštenje koje su mnogi mediji objavili, u kom kaže da je Vlada Srbije usvojila zaključak kojim se potvrđuje validnost diploma tog univerziteta na svim nivoima, osnovnim, master i doktorskim studijama.Dakle, univerzitet koji deset godina ne može da se akredituje, neće da ga akredituje ni Komisija za akreditaciju i kontrolu kvaliteta koja je za to nadležna, neće da ga akredituje ni Nacionalni savet za visoko obrazovanje koji je drugostepeni organ u postupku akreditacije univerziteta, odjednom zaključkom Vlade dobija akreditaciju njegove diplome, kako oni kažu, od osnivanja pa sve do ubuduće bivaju priznate, iako ne ispunjavaju ni jedan od osnovnih uslova da bi mogle da se akredituju, a sve to potpisuje predsednik Vlade Aleksandar Vučić.Moje pitanje Aleksandru Vučiću je kako je moguće da on sebi da za pravo da zameni sve institucije koje odlučuju o akreditaciji u ovoj zemlji, da prizna nastavne programe univerzitetu za koje sve nadležne institucije smatraju da ne ispunjava ni jedan uslov da ti nastavni programi budu priznati i da sam, suprotno mišljenju svih institucija koje su za to nadležne, odluči da diplome ovog univerziteta mogu da budu validne i mogu da budu priznate?Doduše, nešto slično se desilo već jednom i ja sam o tome govorila. Pitala sam već jednom Aleksandra Vučića za to. Slična stvar je urađena i 22. novembra 2015. godine, kada je Aleksandar Vučić potpisao zaključak da se do okončanja postupka akreditacije diplome koje taj univerzitet izdaje smatraju validnim. Nisam dobila nikakav odgovor kako je to moglo da se desi. Sada su oni otišli čak i korak dalje. Dakle, tada su rekli do okončanja akreditacije. Akreditacija je okončana, taj univerzitet nije uspeo da akredituje ni jedan svoj program i Vlada Republike Srbije odjednom diplome tog univerziteta proglašava validnim, suprotno mišljenju svih institucija u ovoj zemlji koje se bave ovakvim stvarima.Aleksandru Vučiću postavljam pitanje – da li je zaista Vlada donela ovakav zaključak? Ukoliko jeste, kako je moguće da je došla do takve odluke, na osnovu kojih parametara i sa kim je razgovarala? Da li je konsultovala ove institucije, da li ih je pitala zbog čega smatraju da da taj univerzitet ne ispunjava ni jedan uslov da bude akreditovan, pa ga odjednom Aleksandar Vučić svojim dekretom akredituje? **Aleksandra Jerkov** Pitanje za novu mandatarku, za našu buduću premijerku, kojoj su juče ovde bila puna usta i znanja i o tome kako treba da živimo u društvu u kom se ulaže u obrazovanje, u kom se znanje ceni, šta misli o tome što je tada sedela, a sutra će voditi Vladu koja se na ovakav način ponaša prema obrazovanju u Srbiji, koja se na ovakav način odnosi prema svima onima koji vredno uče i rade, koja se na ovakav način odnosi prema institucijama koje u Republici Srbiji vode računa o kvalitetu fakulteta i o obrazovanju naših budućih generacija?

Naime, po kom zakonskom osnovu i ko je dostavio podatke navodno iz Vojnog odseka Niš Aleksandru Martinoviću, koje je juče tokom rasprave o izboru Vlade ovde lažno predstavljao, a radi se o ličnim podacima Zorana Živkovića?Zanima me i tražim odgovor od Ministarstva odbrane, da li je to učinjeno po zakonu? Ako je učinjeno po zakonu, onda iste takve podatke očekujem da se meni dostave o Aleksandru Vulinu i vojnom odseku koji je bio za njega zadužen. A ako nije po zakonu Ministarstvo odbrane i njegove organizacione jedinice dostavilo ove podatke narodnom poslaniku Aleksandru Martinoviću, šefu poslaničke grupe SNS, da bi zloupotrebio u raspravi o Vladi protiv Zorana Živkovića, onda tražim da mi se tačno kaže kako se to dogodilo, ko je to učinio i da se hitno sprovede postupak protiv nepoznatog lica ili protiv lica za koje se sumnja da je počinilo ovo protivzakonito, odnosno krivično delo.

S obzirom da se gromoglasno ćuti o ovom slučaju, a s obzirom da se radi o diplomatama i visokim službenicima koji su ovu zemlju predstavljali u inostranstvu, očekujem da je najmanji dug ove zemlje, a takođe i prema narodnim poslanicima, da nam se objasni da li se bilo kakav postupak, istraga ili bilo šta sprovelo po ovom pitanju. Ukoliko jeste, da mi se ti podaci daju. Sledeće pitanje upućujem Ministarstvu kulture i informisanja, takođe Ministarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zanima me da li su oni kao organi državne uprave, koji su resorno vezani za ovo što ću izneti, na bilo koji način reagovali, oglasili se, intervenisali, a radi se o maltretiranju i fizičkom šikaniranju novinara ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije u danu polaganja predsedničke zakletve Aleksandra Vučića u Domu Narodne skupštine Republike Srbije? Zanima me naročito od Ministarstva unutrašnjih poslova da mi odgovori da li je, nakon jasnih dokaza i fotografija koje su objavljene u medijima, u dnevnoj štampi, bilo šta preduzelo ovim povodom, s obzirom da ta lica koja su maltretirala, vukla, davila novinare, imala fizički kontakt sa njima dok su novinari radili svoj posao, nisu bili redari redari SNS koja je organizovala skup, s obzirom da svi dobro znamo po zakonu da redari treba da budu jasno i vidno obeleženi, a to ovi, rekla bih parapolicajci, nisu bili.Policija, sa druge strane, takođe nije reagovala, pa joj se možda učinilo da neko drugi obavlja njen posao. Dakle, i od Ministarstva kulture i informisanja i od Ministarstva pravde, što se tiče samog procesuiranja, i od Ministarstva unutrašnjih poslova tražim da mi dostavi sve podatke o njihovom oglašavanju, reakcijama, inicijativama ili bilo čemu sličnom o maltretiranju maltretiranju fizičkom novinara i sprečavanju da rade svoj posao ispred Doma Narodne skupštine tokom polaganja zakletve Aleksandra Vučića. **Marinika Tepić** Poslednje pitanje upućujem gospođi Brnabić, u ovom trenutku još uvek ministarki u tehničkoj Vladi, ministarki državne uprave i lokalne samouprave, a budućoj premijerki svakako, s obzirom da se juče izuzetno zalagala i objašnjavala da će insistirati na maksimalnoj transparentnosti, a sama je odgovarajući na pitanja narodnih poslanika inicirala odnos svog brata, njegovog poslovanja sa državom Srbijom. Tražim od gospođe Brnabić, u bilo kom svojstvu, ministarke ili premijerke, da mi dostavi podatke o poslovanjima kompanije ili firme njenog brata „Aseko“, beše, od trenutka kada je postala ministarka u Vladi, odnosno avgusta prošle godine, doduše, i godinu dana ranije, dakle, od avgusta 2015. godine do danas. Hvala. **Vladimir Marinković** Reč ima Miljan Damjanović. Izvolite.

malinara, proizvođača malina, u ovom slučaju i protiv države, jer je država ta koja ih nije zaštitila. Mi postavljamo pitanje – šta će to ministarstvo i šta uopšteno i Vlada Srbije namerava da uradi da zaštiti proizvođače malina?Podsetiću vas da je ministar poljoprivrede pre samo nekih desetak dana najavljivao da će primiti delegaciju proizvođača malina, odnosno malinare, i tada im je rekao da ne može država da utiče na tržište, a pre toga je najavljivao da će učiniti sve da im pomogne. Podsetiću i ministra i javnost

u kojem jedan od članova Krivičnog zakonika kaže da se može sankcionisati kroz krivično delo zaključenje restriktivnih sporazuma. Ovde je moralo još od prvog dana da reaguje i tužilaštvo, iz razloga što je ugovor o kojem govorimo u ovom Krivičnom zakoniku, koji su otkupljivači malina sklopili u Valjevu, bio protivzakonit i da je ta cena od 120 dinara koju su oni samostalno odredili zapravo monopolistički poduhvat određenih tajkuna koje štiti država.Juče je održan protest malinara u Arilju, to je jedno malo mesto u zapadnoj Srbiji, u kojem većina stanovništva živi od te proizvodnje. Najavili su i velike proteste i blokade puteva ukoliko im se ovaj problem ne reši u što kraćem roku. Ukoliko se zaista ne reši, SRS će stati uz proizvođače malina.

zato što su danas tema maline, sutra to može da bude pšenica, prekosutra bilo koji drugi, treći poljoprivredni proizvod, da li iz voćarstva ili neke druge grane, potpuno je nebitno. Ovde se stavlja jasno na znanje da je država krenula stranputicom i da je iz svojih nekih izgleda ličnih interesa rešila da uništi običnog seljaka koji izvozom ovog proizvoda i te kako puni budžet Republike Srbije. To je svima poznato. Imate i podatke koliko zapravo na godišnjem nivou od izvoza malina država Srbija prihoduje.Ono što se nije smelo dozvoliti, a to je opet kriva država, to je da je na tom jučerašnjem mirnom skupu određeni broj poslat batinaša koji je pokušao da prekine miran skup i obraćanje predstavnika malinara, pa su krenuli monopolisti, odnosno tajkuni u fizički obračun sa ljudima koji na 40 stepeni vredno rade da zarade dinar i pomognu svojoj državi. To ne sme da se dozvoli i mora hitno da reaguje kako ministarstvo, s jedne strane, tako i tužilaštvo, s druge. Podsetiću vas da ono što traže malinari je zaista cena koja odgovara i tržištu, a to je 1,83 evra otkupna cena po kilogramu. Podsetiću vas da je prošle godine, kada je bila mnogo jeftinija sama proizvodnja i proizvodi i gorivo i nafta i svi ostali resursi, cena bila od 200 do 240 dinara. Sada je pokušano da se na jedan kriminalan način ta cena duplo, ni manje ni više nego duplo, smanji.Pozivamo i ministarstvo, ali i Vladu da hitno reaguje, a mi ćemo uz naše ljude, naše proizvođače stati kada im je najteže. Hvala. Hvala, kolega Damjanoviću.Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite. **Srđan Nogo** Dobar dan.Hteo bih da postavim neka pitanja za novu mandatarku Anu Brnabić, s obzirom da u svom govoru neću imati dovoljno vremena da ukažem na neke stvari iz njenog ekspozea, a voleo bih da dobijem odgovore.Naime, mi smo videli u ekspozeu pohvalu od mandatarke Ane Brnabić da je primenom novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju 900.000 izvršnih predmeta rešeno za godinu dana. dana. Hteo bih da postavim pitanje – da li je ona uopšte svesna posledice koju izaziva Zakon o izvršenju i obezbeđenju i koliko u nepovoljan položaj stavlja dužnike taj zakon koji ne garantuje nikakva prava? Naime, tih 900.000 predmeta manje je pre svega nastalo zbog odredbe u zakonu gde su stranke imale jedan vremenski period da se opredele da li će svoja potraživanja naplaćivati putem suda ili preko javnih izvršitelja. Mnogi broj stranaka, to su razni radnici koji su u postupcima privatizacije kada su upropaštavane njihove firme ostali zakinuti za radni staž, za plate, za vrednost akcija, eventualno, preduzeća u kojima su imali akcije, kao pravno neuke stranke nisu iskoristile tu mogućnost i nisu se opredelile kako će izvršavati svoja potraživanja, tako da je na taj način smanjen broj predmeta.Sa druge strane, ovim zakonom se javnim izvršiteljima bukvalno daje mogućnost da preko noći postanu bogatiji ljudi. Naročito kada su dužnici javna preduzeća. Potrebno je samo poslati jedan mejl i kada pošaljete taj mejl, recimo, ako je dužnik budžet Republike Srbije, prosto Narodna banka izvrši blokadu i lako se naplati. Vi dobijate unapred i predujam troškova i dobijate i nagradu na osnovu naplaćenih potraživanja.Da li zna mandatarka Ana Brnabić koliko ljudi je isterano i izbačeno iz svojih domova? Svaki dan po nekoliko ljudi bude iseljeno iz svojih domova samo u Beogradu zbog naplate tih potraživanja primenom Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Kada se Dveri budu pitale, niko neće moći da ostane bez porodičnog mesta stanovanja zbog bilo kakvih dugova. To nije ni normalno, niti isplativo za državu. Nije normalno sa ljudske strane, nije isplativo za državu, a vi dozvoljavate i tolerišete kriminal, da se stanovi prodaju za 30% od realne vrednosti, čak i manje, da se za lažne i fiktivne dugove ljudima otimaju stanovi i da se bagatelno kupuju, da li od strane kombinacija korumpiranih sudija i izvršitelja, da li banaka. To je jedna mreža koja upropašćava ove građane.Javni izvršitelji su veliki problem. Ja sam ukazivao i na samo jednu fakturu koju je izvršitelj javni Ranković uputila ka Elektroprivredi, 57 miliona dinara samo jedna faktura od pre dve godine prema Elektroprivredi Srbije. Da li vi znate koliko ti ljudi zarađuju? Stotine hiljada evra. Naravno, oni daju deo za stranku, deo za onog ko ga je postavio na mesto izvršitelja. Mislim da je skandal da se vi u svom ekspozeu hvalite Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. Drugo pitanje tiče se nečega što je jako zanimalo poslanike ova dva dana, vidim da su i jutros postavljena pitanja, a tiče se poslovanja firme vašeg brata. Zanimljivo je da ste vi Direkciju za elektronsko poslovanje ugasili, mandatarka Ana Brnabić je ugasila, pitam nju, Direkciju za elektronsko poslovanje i verovatno će je prevesti pod kabinet predsednika Vlade. Videli smo iz ekspozea da je to, u stvari, glavni fokus njenog delovanja.Hteo bih da ukažem da je zaista nelogično i, u najmanju ruku, nemoralno da uopšte učestvuje na tenderu firma brata ministarke Brnabić, sadašnje mandatarke, dok je ona na čelu te ustanove. bih da je pitam da li će to biti praksa, dok ona bude predsednik Vlade, da njen brat učestvuje na tenderima kod države, gde ona direktno odlučuje o njegovoj sudbini? Kako on učestvuje na tenderima? On je do sad, moram da priznam, nije imao nameru da dobija poslove, nego ta firma Asseco je služila da bude „zec“,odnosno da namerno daje višestruko uvećane ponude, da bi drugi ponuđač, koji treba da dobije posao, realno ga i dobio.Hteo bih samo da ilustrujem jednim primerom, da čim je stupila na dužnost, dan pošto je postala ministarka, znači, to je praksa koja je postojala očito i pre i nje, 12.08.2016. godine, unapređenje portala „api“ za plaćanje karticama e-uprave, kao softverske infrastrukture i elektronske uprave, posao dobija S&T Srbija za nekih sedam miliona sa PDV-om, a firma Asseco za taj isti posao daje ponudu od 37 miliona. Znači, očigledno ima ulogu „zeca“ i radi u dogovoru sa drugim ponuđačem koji treba da dobije posao.Sama mandatarka će shvatiti, verovatno, kada bude prestajala sa svojom funkcijom, što će biti vrlo brzo, zašto i kako su osmislili tu igru i zašto je specifična uloga njenog brata, ali tad će za nju biti već kasno.

verovatno, budućem ministru energetike, gospodinu Antiću, nadam se da mu je danas bolje, kao i budućoj predsednici Vlade. Mislim da je važno da i ona uzme učešće u sačinjavanju odgovora na poslaničko pitanje. Pitanje je da li će Elektroprivreda Srbije uraditi sve planirane remonte u 2017. godini?

o tome kako da loš rad Elektroprivrede Srbije u prvih nekoliko meseci ove godine ne bude imao takve posledice da taj famozni rast BDP, koji je izgleda najvažnija stvar u Republici Srbiji, ne bude 3%, iz tog razloga što Elektroprivreda Srbije u prvih nekoliko meseci nije ispunila planiranu proizvodnju električne energije.Kao rešenje za tu situaciju predsednik Vlade, tada još uvek, naložio je, naredio je rukovodstvu Elektroprivrede Srbije da se obustave svi remonti planirani za 2017. godinu, da sva postrojenja Elektroprivreda Srbije rade punim kapacitetom, ne onako kako je planirano, kako bi se nadomestilo u narednih šest meseci do kraja godine količina električne energije koja nije proizvedena u prvoj polovini godine.Sve ovo ima mnogobrojne loše posledice. Neki mogu da budu dugoročne i katastrofalne, mogu da kažem. O čemu se, naime, radi? Preko leta Elektroprivreda Srbije proizvodi manje električne energije, vrši remonte najviše na postrojenjima koja rade na ugalj, ugalj koji se za to vreme se kopa se skladišti i na početku zimske sezone skladišta uglja su uvek puna, remontovana su postrojenja da mogu da rade tokom zime.Ukoliko se odstupi od tog plana doći ćemo u situaciju da pred zimsku sezonu neće biti planirane količine uglja na stovarištima, a pitanje je da li će sva postrojenja moći da izdrže celu sezonu da rade non-stop zato što nisu remontovana. Pribojavam se da ukoliko se odustane od planiranih remonta, i desi ono što je naredio bivši predsednik Vlade direktoru Mići, kako ga ovde zovu predstavnici vladajuće većine, da možemo da dođemo u situaciju da tokom zime nemamo dovoljne količine električne energije, da ponovo uvozimo električnu energiju, plaćamo velike troškove, a možda, ne daj Bože, da dođe i do nekih restrikcija.Druga dugoročna, po meni mnogo veća opasnost je, što mi moramo naše termoelektrane da adaptiramo u skladu sa Rezolucijom o velikim pepelištima, znači, količina gasova koja izlazi iz naših termoelektrana u skladu sa tom rezolucijom i EU i Evropske energetske zajednice mora da se smanji. mi ne uradimo to, do kraja 2018. godine mi ćemo obavezama koje ćemo prihvatiti biti u obavezi da ugasimo trajno naše termoelektrane. Opasnost je da ugasimo skoro jednu trećinu postrojenja za proizvodnju električne energije. U tom slučaju Republika Srbija će postati potpuno zavisna energetski, moraćemo svake godine i leti i zimi da uvozimo električnu energiju i da plaćamo ogromnu cenu.Znači, pozivam rukovodstvo, novu predsednicu Vlade, pre svega, jer ona nije u ovome učestvovala da promeni ovu štetnu odluku i da naloži rukovodstvu EPS da završi sve planirane remonte kako bi otklonili loše, a bojim se i katastrofalne posledice koje mogu da budu rezultat dogovora koji je napravljen u maju mesecu ove godine. Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Milija Miletić. Izvolite. Postavio bih nekoliko pitanja. Prvo pitanje je vezano za Ministarstvo saobraćaja, ministarki i potpredsedniku Zorani Mihajlović, da li će se u toku ove godine završiti deo puta od Svrljiga prema Staroj Planini, jer smo govorili i dogovorili se i kreće se sa radom ali bitno je da se u toku ove godine završi. Pitanje je i ministru bez portfelja gospodinu Krkobabiću, da li će se i u narednom periodu nastaviti sa radom na zadrugarstvu? Da li će se program koji su dostavile određene zadruge i realizovati u toku ove godine, jer smo svedoci da je zadrugarstvo jedna od najbitnijih tema što se tiče poljoprivrede. Sami smo videli juče u ekspozeu naše buduće premijerke gospođe Brnabić, da je i zadrugarstvo stavljeno jedno od bitnih faktora u razvoju poljoprivrede na teritoriji cele Srbije. Isto pitanje je i Ministarstvu poljoprivrede, gospodinu Nedimoviću, da li će se nastaviti i u narednom periodu da se radi na izdvajanju sredstava ali sa većim brojem procenata za nerazvijene opštine kao što su brdsko-planinska područja kao što je jugoistok Srbije, kao što je Svrljig, Bela Palanka, Knjaževac, Sokobanja, Babušnica, Ražanj i ostale opštine.

normalno i u narednom periodu, pošto će ona voditi taj resor, se nastaviti sa ulaganjem u borbu protiv bele kuge, jer na primeru koji su dosad odrađeni u opštini Svrljig, odakle ja dolazim. Mi smo u toku prošlih godina izdvajali po 150 hiljada dinara za svaku bračnu zajednicu u Svrljigu i 150 hiljada dinara za bračne zajednice u selima.

i normalno je da otvore ako žive u selima poljoprivrednog gazdinstva, da imaju obaveze u naredne nekoliko godina, tri godine, da plaćaju socijalno i penziono preko poljoprivrede.Mislim da je to dobra stvar i siguran sam da će ministarstvo bez portfelja koje vodi dr Đukić Dejanović to podržati, normalno i Vlada koju će predvoditi naša premijerka gospođa Ana Brnabić i da će to da podrži zato što je najbitnija stvar za sve nas koji živimo na jugoistoku Srbije gde je veliki problem mladost, gde je veliki broj starih ljudi koji tamo žive.Ulaganje i u staračke domove, isto pitanje za ministarstvo koje je nadležno, da li će imati mogućnost da se više sredstava izdvoji za otvaranje staračkih domova u tim opštinama kao što je opština Svrljig, jer mislim da je to jedna od mogućnosti, da ti našim ljudima obezbedimo sigurnu budućnost, bez obzira što naši ljudi čuvaju naše roditelje.Mislim roditelje.Mislim da su ova pitanja baš usmerena i za novu Vladu. Očekujem da ćemo u toku današnjeg dana to i odraditi, s tim što bih postavio još jedno pitanje, a to pitanje je vezano za

imati mogućnosti da se obezbedi prijem novih radnika vatrogasaca, koji će raditi na zaštiti od požara na teritorijama kao što je opština Svrljig, opština Bela Palanka i te opštine koje su dosta velike po površini, ali imamo mali broj ljudi. **Milija Vezano je za razvoj poljoprivrede. Da li će se u narednom periodu obezbediti uslovi da Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo finansija uđu u postupak promene Zakona o povraćaju utrina utrina i pašnjaka lokalnim samoupravama koje su date na korišćenje mesnim zajednicama? Taj zakon je vrlo bitno da se promeni zato što imamo blizu 400.000 ha zemlje koja sada nije stavljena u funkciju, a u opštini odakle ja dolazim imamo

Hvala.Poštovani građani Republike Srbije, dame i gospodo, prvo pitanje ide za predsednika Republike. Ustav Republike Srbije u članu 111. kaže da predsednik Republike izražava državno jedinstvo Republike Srbije.Predsednik Republike je zadržao funkciju predsednika SNS. To je radio i Boris Tadić 2008. godine. Nakon toga, Tomislav Nikolić je imao dovoljno sluha za poštovanje Ustava i podneo je ostavku na mesto predsednika SNS i preneo je sadašnjem predsedniku Republike.Član 6. Ustava kaže da niko ne može vršiti državnu ili javnu funkciju koja je u sukobu sa njegovim drugim funkcijama, poslovima ili privatnim interesima. Ustav je ovde veoma jasan i u članu 115. kaže da predsednik ne može obavljati drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost.Takođe, predsednik Republike kada je najavljivao odnosno davao mandat mandatarki je kazao da će se mandatarka baviti ekonomski pitanjima i pitanjima digitalizacije, a da će političke teme obrađivati prvi potpredsednik Vlade Ivica Dačić.Član 125. Ustava kaže u stavu 2. da predsednik Vlade vodi i usmerava rad Vlade, stara se o ujednačenom političkom delovanju Vlade, usklađuje rad članova Vlade i predstavlja Vladu. Na osnovu kog člana Ustava je predsednik Republike izmislio funkciju dva premijera, ekonomskog i političkog?Od

poslanička grupa Dosta je bilo 22 puta je postavljala pitanja sa ove skupštinske govornice. Da bi građani razumeli, kada poslanik postavi pitanje nekom republičkom funkcioneru, kao što ja to činim danas, stručna služba Vlade sastavi dopis i taj dopis ode državnom funkcioneru koji je dužan, u skladu sa članom 287. Poslovnika da da traženo objašnjenje ili obrazloženje u pisanom obliku u roku od 15 dana. Predsednik Vlade to ni jednom nije učinio.Složićemo se svi da je poštovanje pravila i zakona jako važno. Kada građani vide da najveći i najviši državni funkcioneri ne poštuju pravila, onda se pitaju kako onda zakoni i jednaka pravila i jednaki uslovi mogu da važe za nas? Isto pitanje ide i predsednici Skupštine, koje su poslanici Dosta je bilo do sada postavili 14 puta, različita pitanja sa ove govornice i ni jedan jedini put predsednica Skupštine na njih nije odgovorila. Recimo, jedno od pitanja je kada će biti donet godišnji program rada Narodne skupštine kako to propisuje član 28. stav 1. Poslovnika? Znači, predsednica Skupštine po hitnom postupku zakazuje sednice, kolegijumi se ne održavaju, nikakav plan rada nemamo nego se sve dešava od danas do sutra, tako da je Srbija praktično u jednom kontinuiranom hitnom postupku koji sprovodi predsednica Skupštine.Zbog čega predsednika Skupštine ne odgovara na pitanja poslanika? Prethodni put kada sam postavio ovo pitanje, kršeći Poslovnik član 287, to možete da vidite i iz stenograma, predsednika Skupštine se tobože čudila kako ne zna za ova pitanja i naložila je tobože sekretaru Skupštine da joj hitno dostavi ta pitanja kako bi mogla da na njih odgovori. Evo, od tada prođe dosta vremena i ponovo ni jedan jedini odgovor nismo dobili.Ovo je jedan od glavnih razloga zašto predlažemo smenu, odnosno glasanje o nepoverenju i smenu, razrešenje predsednice Narodne skupštine, pa smo tu inicijativu i podneli i onda je javnost čula i od same predsednice Skupštine da će zakazati vanrednu sednicu Skupštine na kojoj će se diskutovati o predlogu za njenu smenu. Šta bi sa tim? Rekla je najkasnije za mesec dana. Prošlo je mnogo vremena. Ništa više o tome nismo čuli.Način na koji krši pravila i način na koji krši Poslovnik mogao je lepo da se vidi juče, gde je poslanicima opozicije uskraćivala pravo na repliku. Recimo, nisam mogao da odgovorim, imam repliku na ono što je mandatarka odgovorila, odnosno nije odgovorila na moja pitanja i nisam dobio to pravo nego je odmah dato pravo dalje Marijanu Rističeviću, koji je bez ikakvog ograničenja nastavio da vređa

Zahvaljujem.Predsedavajući, uvažena mandatarko, gospođo Brnabić, uvaženi kandidati za članove Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, Vladika Nikolaj Velimirović je pre mnogo godina rekao „ne kradi državu, jer je skupo plaćena“.Zašto moje poslaničko pitanje počinje ovim velim rečima? Dakle, u nekoliko navrata do sada u ovom mandatu sam postavio pitanje ministarstvu unutrašnjih poslova u vezi sa zloupotrebama i nezakonitim radnjama u gradskoj opštini Vračar, brojnim zloupotrebama, brojnim nezakonitim radnjama u toj opštini, kao i u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač gradska opština Vračar. Ta opština je poznata po tome što je u njoj vršila vlast do prošle godine, do prošlih izbora DS, koja je opet poznata samo po tome da gde god su vršili vlast iza njih je ostala samo pustoš, opustošen budžet, ojađena opština i ogromni gubici i minusi. Evo, imamo i tu jedan primer, živi dokaz sedi tu preko puta mene, živi dokaz kako je moguće da u jednoj opštini bude napravljen minus od tri milijarde dinara. Dobio sam odgovore od MUP da su pripadnici tog ministarstva otpočeli prikupljanje potrebnih obaveštenja i informacija i to je ono što je dobro i to je ono što je u redu. Sada postavljam pitanje Ministarstvu pravde, odnosno Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, na osnovu informacije kojom raspolažem da je gradska opština Vračar krajem 2016. godine, a na osnovu vrlo validne dokumentacije, Višem javnom tužilaštvu u Beogradu podnela krivičnu prijavu protiv bivšeg rukovodstva GO Vračar, kao i Javnog preduzeća Poslovni prostor Vračar, imajući u vidu ogromne nenaplećene dugove za zakupe koji iznose preko 780 miliona dinara. Dakle, rekordni iznosi su u pitanju, kao i nezakonito raspolaganje imovine gradske opštine Vračar. Konkretno, reč je o stanovima kojima je opština raspolagala.Bez obzira što cenim da su istražne radnje, kao i prikupljanje potrebnih dokaza, validnih dokaza, informacija itd. vrlo složen proces, vrlo komplikovan posao, pitam javno tužilaštvo u Beogradu dokle se stiglo sa tim postupcima povodom navedene krivične prijave.Na taj način ćemo doći do odgovora - kako je moguće da u fondu poslovnog prostora Vračar, dakle, od ukupnog fonda od 49.492 kvadrata, nakon nekoliko godina uprave DS dođemo do toga da ostane 21 hiljada kvadrata poslovnog prostora, dakle, da se prepolovi fond? Kako je moguće da za 5.354 kvadratna metra uopšte ne postoji dokumentacija iz koje može da se utvrdi gde su nestali ti kvadrati, gde je nestao taj prostor?To je način da dođemo do tih odgovora. Takođe, da dođemo do odgovora na pitanje - kako je moguće da se napravi dug od 780 miliona dinara? Dakle, ponavljam, u pitanju je gradska opština Vračar, centralno gradsko jezgro, možda i najatraktivnija opština u tom smislu za poslovanje poslovnog prostora, i mi dođemo do toga da imamo nenaplaćenih 780 miliona dinara, od toga preko 500 miliona dinara je u periodu zastarelosti, dakle, novac koji ne možemo potraživati jer je zastareo.To

Kada je DS pala sa vlasti, kada je izvršena revizija, i ovo nisu podaci, odmah da vam kažem, ovo nisu neki paušalni podaci ili nečija procena, ovo je radila i DRI i jedna eksterna revizija, dakle, i gradska budžetska inspekcija. Nekoliko organa je vršilo reviziju, i ovo je rezultat te revizije. Dakle, od 421 stana, danas je taj fond prepolovljen, čak i gore od toga. Za

Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa